Dobro jutro, gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Nastavljamo sa sjednicom i točkom dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Singapurskog ugovora o pravu žiga, drugo čitanje, P.Z. br. 638 Predlagatelja Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodano obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin Ruđer Friganović, državni državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Friganović, Ruđer** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo. Znači područje žigova u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o žigu koji se primjenjuje od 1. siječnja 2004. godine i Pravilnikom o žigu iz 2007. godine, kao i relevantnim međunarodnim ugovorima kojima je Republika Hrvatska pristupila. Singapurski ugovor o pravu žiga usvojen je 27. ožujka 2006. godine, a na diplomatskoj konferenciji u Singapuru konsenzusom država članica Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Ovaj sporazum rezultat je četverogodišnjeg rada u okviru svjetske organizacije na reviziji do tada važećeg ugovora o pravu žiga iz 1994. godine. Singapurskom ugovoru o pravu žiga priložen je i pravilnik koji sadrži uzroke obrazaca te rezolucija diplomatske konferencije kojom se dopunjuju i ugovor i pravilnik. Republika Hrvatska Singapurski ugovor o pravu žiga potpisala je 28. ožujka 2006. godine temeljem odluke Vlade od 6. ožujka 2006. godine. Singapurskim ugovorom o pravu žiga osigurava se pojednostavljen i ujednačen postupak za registraciju žigova u državama članicama u skladu sa modernim svjetskim trendovima. Republika Hrvatska ratifikacijom ugovora pokazuje spremnost pratiti suvremene svjetske trendove u pravu žigova te prihvatiti promjene uvjetovane tehničkim razvojem u postupku registracije žigova. Jedna od važnijih odredbi Singapurskog ugovora o pravu žiga formiranje je skupštine država članica koja može mijenjati i dopunjavati pravilnik prema ovom ugovoru. Kao članica ovog ugovora Republika Hrvatska dakle moći će sudjelovati u radu te skupštine i utjecati na razvoj prava žigova na međunarodnom planu. Ovim se zakonom predlaže potvrđivanje ovog ugovora čime se stvaraju uvjeti za izražavanje pristanka Republike Hrvatske da bude vezana odredbama ovog međunarodnog ugovora. Propisi Republike Hrvatske u području žigova usklađeni su s institutima koje predviđa ovaj ugovor. Za provedbu zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske jer ne zahtijeva dodatna financijska sredstva. Hitnost postupa naših crpi se iz članka 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora, obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora u kojima u principu nemamo prava ništa mijenjati. A inače vjerujem da je interesantno i za ovaj dom znati da je Republika Hrvatska vrlo aktivno sudjelovala u samoj izradi ovog Singapurskog ugovora o pravu žiga tako da se radi o nečemu što nam ne dolazi samo kao međunarodna obveza nego nešto u čemu smo i aktivno aktivno sudjelovali. Zahvaljujem na pozornosti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela? Da. Gospodin Emil Tomljanović, predsjednik Odbora za zakonodavstvo. Izvolite. Kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora je na 107. sjednici koju smo održali 22. studenog 2010. godine raspravljao o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Singapurskog ugovora, a koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske i to aktom od 5. studenog 2010. godine. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, dakle u hitnoj saborskoj proceduri. Na tekst konačnog prijedloga zakona odbor nema primjedaba. Hvala lijepo.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospodo predstavnici predlagatelja. Pred nama je tehnički gledano jedan vrlo opsežni dokument, ali radi se zapravo o nečemu što može bitno utjecati na razinu sudjelovanja Republike Hrvatske u međunarodnim postupcima, ali isto tako i procesima koji se smatraju vrlo važnim dijelom utvrđenja provođenja i zaštite sustava intelektualnog vlasništva. Podsjetit ću da je Međunarodna zajednica pitanje žiga kao takvoga definirala jednim međunarodnim ugovorom još 1994. godine i da je Hrvatskoj trebalo praktički punih 12 godina da se pridruži tome ugovoru, odnosno trebalo joj je 10 godina da prihvati ugovor i postane zemlja sudionica ovoga međunarodnog ugovora, a još praktički nešto manje od nešto manje od dvije godine da on stupi i na snagu jer stupio je na snagu 4. srpnja 2006. U trenutku kad je međunarodni ugovor stupao na snagu Međunarodna zajednica već je imala i unapređenje čitavoga sustava jer je nekoliko mjeseci prije 27. ožujka 2006. godine usvojila tzv. Singapurski ugovor o pravu žiga. Dobro je što nam je trebalo tek četiri godine da dovršimo svoj postupak pristupanja tom novom međunarodnom ugovoru, odnosno ugovoru koji je prepoznao čitav niz bitnih promjena osobito onih koje se tiču informacijskih tehnologija, odnosno potrebe da se međunarodnim propisima o žigu također obuhvati i pitanje elektronske komunikacije kao načina podnošenja podnesaka u postupcima registracije žigova. Dobro je dakle, da je Republika Hrvatska aktivno sudjelovala u ovome postupku, da se pridružuje ovoga časa kao 24 država koja ratificira sporazum, odnosno da je u krugu od 43 države koje su ga do sad formalno prihvatile i pustile u postupak ratifikacije pred svojim nacionalnim parlamentima. Također, dobro je da je u tom društvu od 24 države zajedno sa Hrvatskom i nekoliko važnih i velikih država poput Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Ukrajine, ali i čitavoga niza zemalja članica Europske unije. U tome smislu klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podupire Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Singapurskog ugovora o pravu žiga i podržat će ga na glasovanju. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovana gospodo predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. prihvaćanjem ovog zakona Hrvatska će napraviti još jedan iskorak prema društvu uljuđenih država koje cijene i poštuju intelektualno vlasništvo kao premisu gospodarskog napretka. Žig ili trade mark je pravo na znak koji služi za razlikovanje pojedinih proizvoda, pojedinih osoba ili tvrtki od sličnih proizvoda ili usluga nekih drugih tvrtki. Ime, logotip, amblem, etiketa ili druga razlikovna obilježja moguće je dakle zaštititi žigom ili trade markom. Zaštita žigom predstavlja učinkovito tržišno sredstvo kojim proizvođači i pružatelji usluga štite svoje karakterističke oznake i sredstva koja su uložili u svoju promidžbu i marketing roba i usluga, a zaštita same kreacije ili logotipa ili etikete je u pravilu autorsko djelo koje je i samo zaštićeno najčešće kao autorsko pravo. Registracija žiga se obavlja na temelju ispitivanja koje provodi nadležna institucija. U Hrvatskoj je to Državni zavod za intelektualno vlasništvo. I intelektualno vlasništvo kao takvo je i ujedno i sedmo pregovaračko poglavlje koje se zove intelektualno vlasništvo. intelektualno vlasništvo. Pa pogledajmo što kaže Europska komisija u svom Izvješću o napretku Republike Hrvatske glede primanja u punopravno članstvo u Europskoj uniji. U Izvješću stoji da Hrvatska u velikoj mjeri ispunjava europsku pravnu stečevinu, dakle europski aquis na polju copy righta i industrijskih i vlasničkih prava. Upravo to, ne razumije se./... Dakle u velikoj mjeri ispunjava, pomalo zabrinjavajuća zbog toga što u Hrvatskoj kao što i Europska komisija uostalom i kaže javna pažnja, javna pažnja, javna svijest o problematici intelektualnih prava je još vrlo, vrlo malena. Mi svi zastupnici državna uprava, javnost, nevladine organizacije trebali bi daleko jače poraditi na na širenju svijesti o potrebi zaštite intelektualnih prava, budući da su intelektualna prava jedan od stupova nositelja inovacijskog sustava inovacijskog sustava kao premise suvremenog tržišnog poslovanja i gospodarstva. Prilika je ovo možda i da kažemo nešto o hrvatskom inovacijskom sustavu, sustavu, dakle o onom segmentu koji se zajedno sa Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, dakle pravima intelektualnim pravima odnosi na poglavlje I. – Slobodno kretanje roba. Dakle, u širem kontekstu akreditacija, normizacija, mjeriteljstvo, ispitivanje sukladnosti. unija u najvećoj mjeri počiva upravo na slobodnoj trgovini, dakle slobodnom kretanju roba i to je i predmet pregovaračkog poglavlja I., a za ispunjavanje pregovaračkog poglavlja I. Hrvatska je morala zadovoljiti uvjete da ima funkcionalni sustav infrastrukture kvalitete. Dakle, i ono što mi nazivamo hrvatski inovacijski I dok je situacija sa akreditacijom i standardizacijom prilično dobra kao što uostalom i Europska unija odnosno Europska komisija to ističe u svom Izvješću o napretku Republike Hrvatske zabrinjavajuća jest situacija sa mjeriteljstvom. Naime iako člankom 73. sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao instrumentom približavanja, odnosno primanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije je zacrtano da institucije Republike Hrvatske, kao što su Akreditacijska agencija, zatim Državni zavod za norme, Državni zavod za mjeriteljstvo, Nacionalni mjeriteljski institut, Državni zavod za intelektualno vlasništvo moraju biti članovi i članice međunarodnih organizacija kao što su EUROMET, VELMEC, itd. Situacija primjerice sa Nacionalnim mjeriteljskim institutom je vrlo, vrlo loša. Još nisu prenešena prava diobe na prava iz Državnog zavoda za mjeriteljstvo u Nacionalni mjeriteljski institut koji ima zadaću brinuti o nacionalnim etalonima, dakle fundamentalnim veličinama kao što su masa, gustoća, tlak, vlaga itd. Na žalost Hrvatska je izgubila i sljedivost za masu i gustoću, ova dva laboratorija još se uvijek za masu i gustoću se nalaze unutar unutar Državnog zavoda za mjeriteljstvo, iako se radi o fundamentalnim veličinama, znanstvenim veličinama, i ta dva laboratorija spadaju u domenu nacionalnog mjeriteljskog instituta, koji za sada posluje samo na virtualnoj razini. To je neprihvatljivo za mnoge umjerene laboratorije, i ispitne laboratorije u Republici Hrvatskoj, koji posljedično moraju ići u Austriju ili negdje drugdje usmjeravati svoja mjerila i osjetila, plaćaju 4 hiljade eura, umjesto 4 tisuće kuna, to je i u biti i sramota jer je, jer su ova dva laboratorija bila akreditirana od strane njemačkih partnera kroz CARDS program, Hrvatska je dobila za to sredstva, a eto nije bila u stanju održati to na onoj razini koju to treba i ne zbog nedostatnih znanja i vještina, nego zbog nebrige državne uprave, i nemogućnosti da se međusobno dogovore Ministarstvo znanosti, Ministarstvo gospodarstva, Državni zavod Državni zavod za mjeriteljstvo, i Nacionalni mjeriteljski institut u nastajanju. Posljedično ta dva laboratorija koja se eto u svojim svojim nalazima, izvješćima su se donedavno mogla dičiti žigovima ili trademarksima njemačkih akreditacijskih službi, će evo izgubiti to, izgubiti na žalost to pravo. Hrvatski inovacijski sustav treba razvijati, treba o njemu daleko više govoriti, zboriti, i na koncu i hvaliti se njime, zbog toga što on okuplja na tisuće hrvatskih stručnjaka i inženjera, znanstvenika, kroz vanjsku suradnju sa Hrvatskom akreditacijskom agencijom i odborima Hrvatskog zavoda za norme, i oni daju svoje znanje i vještine na dispoziciju hrvatskom gospodarstvu kroz jedan od najpropozivnijih načina koji izravno utječe na ubrzavanje prenošenja znanja iz znanstveno-akademske zajednice prema gospodarstvu. Tu onda nastupa i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, koji potom posreduje u zaštiti intelektualnih prava, možda čak i patenata, i stvara se supstancija za jednu dodanu vrijednost u gospodarstvu, dakle na gospodarstvu zasnovanom na znanju. Na žalost potpora države hrvatskom inovacijskom ciklusu je dosta skromna, nedostatna, i u biti veća potpora bi urodila svakako i puno ozbiljnijim i većim rezultatima nego što je to do sada. BICRO, Hrvatski institut za tehnologijsku politiku se jedva čuju u javnosti vezano uz njihove djelatnosti, a podsjetimo se da je u trenutku kad su te institucije osnovane, još za vrijeme Račanove koalicijske Vlade, nekoliko tisuća ljudi bilo zaposleno upravo na ovim poslovima koji su zasnovani na znanju. Daleko veću pažnju javnosti i državnih organa treba prema tom segmentu usmjeriti, i svakako ovo je, ovo prihvaćanje ovog singapurskog protokola je jedan

Hvala. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Prijedlog Zakona o potvrđivanju Singapurskog ugovora o pravu žiga rezultat je 4-godišnjeg rada u okviru Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo na reviziji Ugovora o pravu žiga iz '94. godine. Glavna funkcija žiga je omogućiti kupcima identifikaciju proizvoda bilo da se radi o robi, usluzi određene tvrtke tako da ga čini različitim od drugih konkurentskih proizvoda. Temeljni razlozi sklapanja ovog ugovora očituju se u potrebi za uključivanjem elektronske komunikacije kao načina podnesaka u postupcima registracije žiga, pojavi novih vrsta žigova koji nisu isključivo vidljivi i na koje se kao takove Ugovor o pravu žiga iz '94. godine ne odnosi. Isto tako razlozi leže i u činjenici što Ugovor o pravu žiga iz '94. godine nije predviđao uspostavu Skupština država članica kao ni mogućnost izmjene pravilnika uz navedeni ugovor nakon što je on usvojen. Ovome treba nadodati da je osnovno obilježje prava industrijskog vlasništva pa tako i žigova njihova teritorijalnost te da slijedom navedenog svaka država provodi postupak registracije žigova po svojim zakonima pri čemu je interes nositelja žigova koji su na međunarodnom tržištu da postupci registracije budu izjednačeni kako bi im se olakšalo stjecanje žigova u različitim državama. Sve su to razlozi zbog kojih u cilju revizije Ugovora o pravu žiga iz '94. bilo je potrebno sklopiti novi međunarodni ugovor, a to je Singapurski ugovor o pravu žiga od 26. ožujka 2006. godine. Republika Hrvatska je potpisala ovaj ugovor kao jedna od 43 države koje su potpisale ovaj međunarodni ugovor na diplomatskoj konferenciji u Singapuru. Naime, samo usvajanje i odnosno potvrđivanje Singapurskog ugovora sigurno je da nas potiče i za preispitivanje situacije sa žigovima, ali i općenito sa intelektualnim vlasništvom, inovacijama u RH. Naime, žigovi ili marke ili brendovi izravno su povezani s konkurentnošću jednog gospodarstva i to posebice prerađivačke industrije jer se radi o proizvodima koji upravo kroz njihovo brendiranje dobivaju i onu dodatnu vrijednost na tržištu. Istraživanja su u Americi pokazala na 500 najsnažnijih američkih brendova posebno se tu ističu brendovi koji su i najjači na svjetskoj ljestvici brendova zadnjih godina kao što su MICROSOFT, MCDONALD'S, COCA-COLA, IBM, FORD itd., da u njihovoj vrijednosti tržišnoj i više od 75% čini nematerijalna imovina, dakle ono što se može pripisati inovacijama, što se može pripisati intelektualnom kapitalu, odnosno vrijednosti brenda. Mi podatke za poduzeća u RH nemamo, dakle kolika je vrijednost tih brendova, a posebice kolika je vrijednost nematerijalne imovine u tim brendovima koju bi činile inovacije, koju bi činila ona dodatna vrijednost. Možda je i vrijeme da se u RH na neki način preispitaju modeli razvitka industrijske politike. Naime, činjenica je da RH što se tiče prerađivačke industrije, visoke i srednje visoke tehnologije, ne zauzima baš neko značajno mjesto na ljestvici EU. Točnije, visoka tehnologija u prerađivačkoj industriji zastupljena je sa samo 8%, a to upravo govori o izostanku inovacija, o izostanku svega onoga što čini dodatnu dodatnu vrijednost u toj prerađivačkoj industriji. Naime, pokazalo se da upravo u krizi prerađivačka industrija visoke i srednje visoke tehnologije u svim zemljama u kojima je puno značajnije zastupljena nego u RH da ona služi kao motor razvoja i motor izlaska iz krize i da se zapravo te industrije najbrže oporavljaju. Dakle, govorim o industrijama koje su vezane za informacijsku, komunikacijsku tehnologiju, za biotehnologiju, kibernetizaciju itd. Tako da sigurno je da Hrvatska mora krenuti u tom smjeru da bi moguće u budućnosti kada se planiraju i kapitalne investicije, dakle ove koje idu u infrastrukturu, da bi možda trebalo gledati da više tih sredstava završava upravo u proizvodnim pogonima u industriji i da nije samo pitanje domaće pameti i domaćeg intelektualnog kapitala i inovacija nego da se treba te inovacije znači kroz novu tehnologiju, kroz opremu, strojeve, pogone itd., uvesti i iz inozemstva, dakle i uključiti u prerađivačku industriju. zanimljivo bi bilo vidjeti koje stare brendove smo uspjeli očuvati, a koliko smo stvorili novih prepoznatljivih brendova i na domaćem, ali i na inozemnim tržištima. Možda je zanimljiva i cijela ova situacija vezana za možemo reći poboljšanje odnosa sa Republikom Srbijom, ali isto tako i vezano za sve bivše republike bivše države u kojima su hrvatski brendovi itekako prepoznatljivi. Dakle, moguće da ponovno zbog jedne tradicije na tim tržištima ti brendovi ojačaju uopće našu tamo ponudu i vanjskotrgovinsku razmjenu. Evo, i na kraju ovim potvrđivanjem Singapurskog ugovora osigurava se pojednostavljen, ujednačen postupak za registraciju žigova i u RH. Dakle, Dakle, u skladu sa svjetskim trendovima. Zbog svega navedenog klub HDZ-a predlaže donošenje ovog zakona. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Nemamo više prijavljenih za raspravu. Time i zaključujem raspravu, a o ovome konačnom prijedlogu zakona glasovat ćemo kada se steknu za to uvjeti. **Bebić,